Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Pred nami je Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga bomo v primeru njegovega sprejetja začeli uporabljati s 1. januarjem 2022. Gre za nov sistemski zakon, ki bo nadomestil Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti iz leta 2006. Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategije Slovenije 2011–2020 je bila sprejeta v času vlade Boruta Pahorja, prve socialdemokratske vlade v samostojni Sloveniji. Vsebina tega dokumenta je še vedno aktualna, saj je predvidevala, da bo do leta 2020 vzpostavljen odziven raziskovalni in inovacijski sistem, ki ga bodo sooblikovali vsi deležniki in bo odprt svetu. Ta sistem bo trdno zasidran v družbi, bo v njeni službi, odzival se bo na potrebe in hotenja državljanov ter omogočal reševanje velikih družbenih izzivov prihodnosti, kot so podnebne spremembe, energija, pomanjkanje virov, zdravje in staranje, je bilo zapisano v resoluciji. Resolucija je tudi predvidevala, da bo pravni okvir tega sistema s prilagoditvijo zakonodaje vzpostavljen že v letu 2012. Žal se to ni zgodilo. Tako na novi zakon čakamo že od leta 2011. Delovna skupina za pripravo zakona je bila tako s sklepom pristojnega ministrstva imenovana šele leta 2015, skupina, ki je delovala na etični pogon pa se je zadnjič sestala leta 2019. Kot je že povedal kolega mag. Marko Koprivc v stališču Poslanske skupine Socialnih demokratov, je bila s strani vseh pomembnih deležnikov, ki se jih kakorkoli dotika predmetna zakonodaja, januarja 2020 predlog zakona potrjen na vladnem svetu za znanost in tehnologijo. Se pravi, v mandatu vlade Marjana Šarca, ko je ministrstvo, pristojno za znanost in raziskave, vodil socialdemokratski minister dr. Jernej Pikalo. Potem pa so v času nove vlade stvari zastale, verjetno tudi zaradi epidemije koronavirusa. Žal opozicijski predlog, ki je bil marca letos na predlog Socialnih demokratov vložen v državnozborsko parlamentarno proceduro, ni dobil dovolj glasov. Kljub temu pa v Poslanski skupini Socialni demokrati podpiramo nov vladni predlog, ki se bistveno ne razlikuje od našega tudi zaradi tega, ker so ga podprli v okviru Rektorske konference Slovenije, v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, v Koordinaciji samostojnih inštitutov Slovenije, prav tako na Institutu Jožefa Stefana, Gospodarski zbornici Slovenije in v okviru Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Moram pa na tem mestu poudariti, da je bil naš predlog predvsem finančno bolj ambiciozen od sedanjega. Cilj vladnega zakona je, da v letu 2027 dosežemo en odstotek BDP za znanstvenoraziskovalno dejavnost.

predlog Socialnih demokratov pa je predvideval 0,1-odstotno letno rast. V obrazložitvi zakona je prikazana ureditev tega področja v petih državah: v Avstriji, Estoniji, Litvi, Finski in na Portugalskem. V Avstriji je javno vlaganje v raziskave in razvoj že leta 2018 znašalo 0,94 odstotka BDP-ja, v Estoniji 0,79 odstotka, na Finskem 0,92 odstotka in na Portugalskem 0,64 odstotka odstotka bruto družbenega proizvoda. V Sloveniji torej že nekaj let očitno zaostajamo za navedenimi državami. Spoštovani! Včeraj smo praznovali dan slovenskega športa, ki je razglašen za državni praznik. Kot nacija se uvrščamo v sam svetovni športni vrh, seveda glede na število prebivalcev in na primerljivo število osvojenih olimpijskih kolajn. Prepričan sem, da slovenski znanstveniki ne zaostajajo bistveno za slovenskimi športniki. Tako kot si na primer Olimpijski komite Slovenije pred vsakokratnimi olimpijskimi igrami zada cilj in naredi projekcijo potencialnih dobitnikov olimpijskih priznanj, bi si morala država tudi na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti zadati cilj, da v naslednjem srednjeročnem obdobju slovenski državljan ali državljanka dobi prestižno Nobelovo nagrado za dosežke na znanstvenem področju, na področju literature ali celo Nobelovo nagrado za mir. Toda to ne bo možno, dokler ne bomo drastično povečali sredstev za znanost. In za to samo en odstotek bruto družbenega proizvoda verjetno ne bo dovolj. Kaj vse smo Slovenci kot narod v preteklosti dosegli na področju znanosti, priporočam v branje knjigo dr. Sandija Sitarja Sto slovenskih znanstvenikov, zdravnikov in tehnikov, ki je v zbirki Prešernove družbe izšla že leta 1987. Potem vam bo jasno, da bi morali Nobelovo nagrado že dobiti. Zato je ta cilj več kot uresničljiv, seveda ob ustrezni podpori države. Hvala lepa.

Spoštovani kolega Samo Bevk mi je dal odlično iztočnico. Včeraj smo praznovali državni praznik dan slovenskega športa, danes pa je 24. september, Slomškov dan. Slomšek je zavetnik, če hočete, varuh slovenskih šolnikov, lahko rečem tudi znanstvenikov in kako dober dober slučaj ali pa čestitka vodstvu Državnega zbora, da je prav na današnji dan umestilo prvo branje novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Seveda, ko grem gledat malo v preteklost, premalo časa imamo, kaj vse so dosegli naši ljudje, slovenski znanstveniki v preteklosti, pa tudi danes in verjamem tudi v prihodnosti bodo: Jožef Stefan, Štefanov zakon, Jurij Vega in tako naprej, pa recimo Roman Jerala, objava 31. avgusta lansko leto: Uspeh slovenskih znanstvenikov; Dokazali, da cepivo deluje; Raziskovalci pod vodstvo prof. dr. Ronama Jerale so ubrali inovativno pot za razvoj cepiva in dokazali, da deluje. Že lani konec avgusta in tako naprej. Sedaj pa k zakonu. Hvala bogu, da je na mizi prav na današnji dan; dolgo, predolgo smo ga čakali. Na nek način sem optimističen, da kljub zmernim in logičnim kritikam s strani opozicije izgleda, da bo zakon preživel prvo branje in se ga mi v Novi Sloveniji veselimo že na matičnem odboru. Obstaja neizpodbiten dokaz, da je pot k ekonomskemu napredku in konkurenčnosti močno povezana s povečanjem investicij v raziskave in inovacije. Evidentno je tudi, da so se razlike med državami Evropske unije z ekonomsko krizo še poglobile. Proces je šel v škodo Slovenije v času ekonomske krize, zelo v škodo Slovenije. Inovacijski sistem v Sloveniji namreč zaskrbljujoče nazaduje v zadnjih letih tako relativno kot tudi absolutno. Zato še enkrat, pravi čas je, da imamo novi zakon na mizi in vesel sem in tukaj izražam priznanje ministrici in njeni ekipi, da je uspela besedilo zakona uskladiti praktično z vsemi ključnimi deležniki, ki v Sloveniji na področju znanstvenoraziskovalne in inovativne dejavnosti nekaj pomenijo. To je, po moji oceni, temeljni zakon, ki ureja delovanje in financiranje celotne raziskovalne in inovacijske dejavnosti in kot tak nujen za nadaljnje uspešno raziskovalno delo. Predlagani zakon bo, po mojem trdnem prepričanju, izboljšal razmere za raziskovalno delo in z dodatnimi sredstvi omogočil hitrejši razvoj lastnega znanja, s katerim bo Slovenija lahko ne le sledila, temveč tudi konkurirala razvitim državam. Ugotavljamo, da je predlog zakona dobro usklajen s strani, kot sem povedal, vseh deležnikov in zato sem tudi prepričan, da bomo ta zakon do konca tega leta tudi sprejeli. Vesel sem, da med mnogimi, ki podpirajo ta zakon, vidim in najdem tudi pozitivno mnenje Inženirske akademije Slovenije, ki v celoti podpira predlog tega zakona in je mnenje podpisal doktor fizike gospod Mark Pleško. Je še nekaj dosežkov slovenske znanosti, slovenske inovativnosti, če hočete, s katerimi se lahko pohvalimo. Sodelujemo z Evropsko vesoljsko agencijo, Slovenija je pridružena članica Evropske vesoljske agencije, kar slovenskim podjetjem in razvojnoraziskovalnim institucijam omogoča sodelovanje pri projektih agencije na področju vesoljskih tehnologij, sodelujejo lahko podjetja in institucije, ki se ukvarjajo z inovativnimi materiali, tehnologijami, procesi ali informacijskimi rešitvami. Slovenija ugotavljamo, da je slovensko pridruženo članstvo v Cernu prav tako že obrodilo pomembne sadove. Slovenija je pridružena članica Cerna od julija 2017. Inovativnost in tehnološki razvoj v podjetjih sta izjemno pomembna za povečanje konkurenčnosti gospodarstva, razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo preživetje na dolgi rok. Slovenska podjetja in institucije, ki se ukvarjajo z inovativnimi materiali, tehnologijami, procesi ali informacijskimi rešitvami, lahko med drugim sodelujejo tudi pri projektih, kot sem že omenil Evropske vesoljske agencije. V zadnjem času je velik poudarek na digitalizaciji. Vesel sem, da smo oziroma da je Vlada ustanovila Strateški svet za digitalizacijo, vesel sem, da je Državni zbor zmogel tolik poguma, da je postavil za vodenje Službe za digitalno preobrazbo ministra, in verjamem, da se bodo projekti, ki jih je nanizal Strateški svet, nadaljevali tudi v prihodnjih mandatih. Sam trdim, to že nekaj let, da tisti, ki ne bo digitalen, tistega preprosto ne bo. To ni neka grožnja, to je v bistvu aksiom, kar pomeni, če nek poslovni subjekt ne bo šel v korak s časom, ga enostavno ne bo. Dovolite mi, da skočim kakšnih pet let nazaj, v leto 2016. Govoril sem, da smo v ekonomski krizi relativno malo ali premalo vlagali v raziskave in razvoj. Takrat sem bil na sestanku pri takratnem direktorju Instituta Jožef Stefan in sva pogledala primerjavo z nekaterimi državami, morda samo primer, če dovolite, s Švedsko. Kakovostna razlika med Slovenijo in na primer s Švedsko pokažemo, recimo, z naslednjim primerom. Švedska je leta 2016 vložila v raziskave in razvoj 4,15 milijarde evrov iz javnih virov. Slovenija bi primerljivo glede na število prebivalcev morala vložiti takrat, leta 2016, 830 milijonov evrov. Na Švedskem je BDP države 2,5-krat večji kot v Sloveniji, zato bi pogojno mogli razumeti, da si Slovenija takega vlaganja kot Švedska ne ne more privoščiti. Torej si ne bi mogli privoščiti 830 milijonov. Zato, če to zdaj delimo z 2,5, ker je naš BDP za 2,5-krat nižji od Švedskega, dobimo znesek 330 milijonov evrov, kar je bistveno več od tega, kar je v resnici vložila Slovenija leta 2016, ko je vložila samo 145 milijonov evrov. Ampak najbrž drugače ni šlo, ali pa ni bilo politične volje, ali kakorkoli že. Je pa potrebno, da te primerjave, čeprav so pet let stare, imamo pred očmi oziroma da se, saj to vemo, na napakah učimo. Gospe in gospodje, zaključujem še enkrat s priznanjem, da je ministrska ekipa vložila veliko naporov, da je uskladila to besedilo z vsemi deležniki, ki so vpleteni v znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost. Verjamem, da bo ta zakon, ko bo začel veljati, morda čez nekaj časa potreboval kakšno optimizacijo, ampak verjamem, da bo Slovenijo lahko zavihtel med prvo peterico najbolj razvitih držav Evropske unije. Ko vse to besedilo tega zakona, obširnega, kompleksnega zakona želim strniti morda v en stavek in potem bi takole povedal: poslanstvo raziskovalne in inovacijske dejavnosti je sistematično razvijanje novega znanja in njegove uporabe za trajnostni razvoj, izboljšanje kakovosti življenja in blaginjo vseh.

Vesel sem, da je kolega Horvat v moji razpravi dobil iztočnico za njegov nastop, bi pa imel, kot sem rekel, repliko, ko je dejal, da je ministrica dr. Simona Kustec uspela zakon uskladiti z vsemi deležniki. To je sicer res in je dobro. Je pa res tudi, da je to uspelo tudi ministru dr. Jerneju Pikalu. Namreč, januarja 2020 smo v času Šarčeve vlade predlog zakona, ki se bistveno ne razlikuje od sedanjega, uskladili in potrdili na vladnem svetu za znanost in tehnologijo. Žal pa zaradi padca Šarčeve vlade ni bil ta zakon nikoli poslan v Državni zbor. Smo pa Socialni demokrati poskušali s tem istim zakonom, ki smo ga vložili kot opozicijske stranke, vendar seveda po tradiciji, ko opozicija nekaj predlaga, žal ta predlog ni dobil dovolj parlamentarne podpore. Samo to sem hotel reči, da sta oba predloga bila usklajena z vsemi deležniki. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poslanec. Vendar mislim, da to ni bila čisto taka tipična replika, ampak prispevek je bil konstruktiven, bi želel povedati.

Na parlamentarnem tednu v Bruslju, na katerem sem imel tudi sam priložnost sodelovati, je tekla razprava o investicijskih prioritetah v bodočem obdobju.

Vlaganja v odprto znanost ostaja prioriteta tudi v tem obdobju 2021–2027, načrtovano je čez 100 milijard evrov na evropski ravni. Tudi pri nas, ugotavljam, na srečo se delež za znanost povečuje. V letu 2019 se je na 200 milijonov, s tem da je v letošnjem letu predvideno čez 250 milijonov. To pozdravljamo. Tudi sam sem se vključil v razpravo takrat v Bruslju, v kateri sem poudaril podporo usmeritvi, da se ustrezen del vlaganj v znanost namenja tudi za temeljne raziskave o organiziranju in delovanju družbe, njenih institucij, sistema in organizacij s ciljem poiskati rešitve, ki bodo prinesle večjo učinkovitost in stabilnost institucij in celotne družbe. Sam sem namreč tudi prepričan, da lahko znanost odločilno pripomore k oblikovanju in sprejemanju tudi dobrih političnih odločitev. V Aristotelovem duhu, ki politiko opredeli kot javno dejavnost svobodnih ljudi, ki se kaže v prizadevanju, da bi zagotovili red, stabilnost, blaginjo in pravičnost v družbi.

ki je bila narejena na vzorcu 120 držav, je jasno pokazala, da je ključni dejavnik blagostanja držav neopredmeteni kapital. To je človeški kapital in kakovost formalnih in neformalnih institucij.

in tu ima znanost svojo veliko in ogromno vlogo. Skratka, dobro je, da se tudi za področje delovanja družbe sproži usmerjene znanstvene temeljne raziskave, recimo po vzorcu projekta Cern, v katerem tudi mi sodelujemo in je za področje fizike. Verjamem, da lahko izsledki takega pristopa prinesejo mnoga nova spoznanja in uvide, ki lahko ogromno pripomorejo k reševanju izzivov, ki jih prinaša vedno bolj kompleksna in nepredvidljiva družbena realnost. Dandanes ima znanost zlasti na področju nevroznanosti družbena znanost govorim – velikega podatkovja, teorije iger, eksperimentalne ekonomije, mogočna orodja za proučevanje delovanja družbe. Z uporabo teh orodij in izsledkov postaja socialni inženiring vse bolj učinkovit, vendar se v praksi uporablja predvsem za komercializacijo in manipulacijo v korist posamičnih interesov, ne pa za skupno dobro. To je problem. Kot primer lahko postavimo razvoj nevromarketinga, ki obide obrambne mehanizme v možganih potrošnika, odpor razbije, tako da ljudje kupujejo stvari, ki jih niti ne rabijo, in to z denarjem, ki ga niti nimajo. Kakor vsaka nova znanja in spoznanja, odkritja, nove tehnologije koristijo v dobro človeka, ampak tudi v slabo človeka. Tu se postavlja etična vprašanja in tu mislim, da velja in imamo en kažipot, katerega se mora tudi znanost držati dosežene evropske vrednote. To je naš, mora biti tudi kažipot za našo znanost. Torej v naši stranki, stranki SAB, se močno zavedamo pomena znanosti in inovacij tako na naravoslovnem področju kot na družbenem področju. Pridružujemo se mnenju znanstvenikov, ki pravijo, da je postati razvita država tudi tehnološko stvar izbire, ki ji moramo slediti ne glede na politiko, ki je v nekem trenutku na oblasti. Zato sem prav vesel, da smo prišli do točke, kljub tem nekim razhajanjem in sem in tja, do predloga zakona, ki je pred nami, ki ga podpira tako pozicija kot opozicija, zlasti pa stroka. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima mag. Branislav Rajić, pripravi naj se mag. Marko Koprivc. Izvolite. **MAG. Mene veseli, da s strani najrazličnejših deležnikov prihajajo spodbudne besede o vsebini tega zakona. Predvsem tu gre za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, za sindikat Sviz, za Rektorsko konferenco, Inženirsko akademijo Slovenije in Koordinacijo samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije. Razlog, zakaj vsi ti deležniki kličejo k čimprejšnji potrditvi zakonskih sprememb, je alarmantno stanje tega področja raziskovalne in znanstvene dejavnosti. Po zadnjih podatkih pa vendarle pravijo, da je Slovenija že peto leto zapored povečala obseg proračunskega financiranja raziskovalne dejavnosti, ker v času prejšnjega mandata, torej in času predprejšnje vlade, se je po finančni krizi prvič zaustavil trend zmanjševanja sredstev za znanost. V takratnih proračunskih dokumentih je prvič prišlo do prvih povišanj proračunskih sredstev za to dejavnost. Jaz sem bil del te koalicije in sem na to opravljeno delo ponosen. Prav tako verjamem, da ministrica, ki je takrat z mano delila poslanske klopi, deli to isto vrsto ponosa z menoj. Želim tudi izpostaviti zadovoljstvo, da zakon daje možnost ustanovitve odcepljenih podjetij. To je novica, ker javne raziskovalne organizacije od zdaj naprej, če bo zakon pač stopil v veljavo, bodo lahko ustanavljale gospodarske družbe. Zakaj je to pomembno? Zaradi prenosa znanja, ki je pravzaprav eden od temeljnih esenc raziskovalnih aktivnosti. Vse naše univerze in inštituti imajo pisarne za prenos tehnologij in one raziskovalcem pomagajo za preboj na trg, ampak ustanavljanje odcepljenih podjetij, kot jih poznajo v tujini, in ko pač univerza, inštitut vloži svojo intelektualno lastnino, pa v Sloveniji ni možno. In tudi ta ovira je v veliki meri hromila razvoj in popularizacijo znanosti pri nas, zato je zagotovo velik korak in pomemben plus, ki ga prinaša ta predlog zakona. Poznam primer iz Maribora, kjer so na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo začeli razvijati sistem hitrih testov za ugotavljanje prisotnosti virusa ampak ravno zaradi tega, ker je bilo nemogoče ustanavljati podjetje, je bilo zelo težko priti do proizvodnje in priti na trg. Če bi to veljalo prej, bi verjetno imeli veliko večji uspeh, recimo, in se proslavili za izjemen dosežek, ki so ga pač bili sposobni ustvariti. Rad bi pa ministrici vseeno postavil nekaj vprašanj, zdaj trenutno je ni, ampak mislim, da bo tudi direktor Direktorata za znanost v neki meri imel odgovor na to. Gre za to projekcijo, da bi ta naš cilj en procent vlaganja v znanost in raziskave do leta 2027 dosegli. Ali je to realno? Ker je v 93. členu zapisano, da če rasti teh sredstev ni ali da so negaitvne ali nezadostne, se referenčno obdobje za doseganje cilja enega procenta BDP podaljša za vsako leto negativne rasti. Torej utegne se zgoditi, da bomo šele čez 20 let dosegli ta cilj in se bo ta razkorak razvoja namreč še tako poslabšal, da nam tudi današnji zakon ne bo kaj prida pomagal. Naslednje vprašanje, ki ga je dobro postaviti in še boljše dobiti odgovor nanj, je, kaj se dogaja z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije. Res je, da je danes pred nami zakon, a veljavni resoluciji se je že leta 2020 iztekel rok trajanja. In glede na hierarhijo pravnih aktov bi se novi zakon moral pisati na podlagi veljavne resolucije, ki je sicer v praksi imela izvedbo dokaj klavrno. Zato dajem pobudo in seveda vprašanje, kdaj in kako lahko bi čim prej prinesli ta dokument in ga tako vsebinsko uskladili z zakonom, ki ga danes sprejemamo in ga bomo dokončno verjetno sprejeli v prihodnjih mesecih. Ministrico in ekipo bi pa tudi prosil, da nam pojasnijo vpetost zasebnih raziskovalnih inštitutov v javno službo. Po predlogu zakona bodo namreč javno službo lahko izvajale tudi raziskovalne organizacije zasebnega prava, pri čemer bodo morale izpolnjevati pogoje za pridobitev stabilnega financiranja. Mene zanima, ali so ti pogoji popolnoma izenačeni z javnimi raziskovalnimi organizacijami oziroma bolj konkretno – in to je vprašanje res za ministrico, ker tudi če ve, vem, da nihče od njenih sodelavcev ne sme na ta način odgovoriti –, ali ste bili pri pripravi tega predloga zakona soočeni s pritiski

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Naj uvodoma vprašam, spoštovani podpredsednik, zanimivo je, da sta tako ministrica kot državni sekretar skupaj odšla iz dvorane. Sicer vem, da je tukaj dr. Boh, ki je dejansko največji strokovnjak na tem področju in je kompetenten, ampak vendarle nekega protokola mislim, da bi se mogli držati in vsaj nekdo od tistih, ki imajo pravico na sejah Državnega zbora tudi spregovoriti, bi bilo prav, da v dvorani sedi. S tem se vsaj pokaže neko spoštovanje do Državnega zbora kot institucije. Ampak verjamem in upam, da se bosta v kratkem vrnila nazaj. nazaj. Glede zakona pa tako. Mislim, da je danes zelo vesel in pomemben dan za slovensko znanost. Namreč, na ta zakon smo čakali kar nekaj časa, tako rekoč od leta 2011, kot je bilo že povedano, od takrat, ko je bila sprejeta resolucija, ki je določala, da je treba v nekaj letih ta zakon sprejeti. Bi pa želel ob tem še enkrat poudariti, namreč, danes je bilo večkrat povedano, da je zakon usklajen z vsemi deležniki, kar je seveda zelo dobro, ampak želel bi poudariti, da je bil zakon pripravljen v veliki večini oziroma praktično v celoti že pod prejšnjo vlado, pod ministrovanjem dr. Jerneja Pikala in da je bil januarja 2020 ta zakon ravno tako že usklajen in celo potrjen na Svetu za znanost in tehnologijo. Takrat ob menjavi oblasti je bila nekako zaveza nove vlade, da se bo zakon nemudoma ponovno vložil v parlamentarno proceduro, pa se to ni zgodilo. Zato smo Socialni demokrati sami, pred slabim letom oziroma pred dobre pol leta, bi temu rekel, ponovno vložili nespremenjen zakon v parlamentarno proceduro in takrat ni bilo potrebne večine za sprejem tega zakona. To je verjetno samo dokaz, da gre nekaterim morda za prestiž, kdo ga bo vložil, ampak saj, kot pravim, ključno je, da je danes zakon na poslanskih klopeh. Znanost ta zakon nujno potrebuje in v globalu absolutno ocenjujemo tudi Socialni demokrati, da je zakon dober in ga bomo v tej fazi podprli. Je pa res, kot je bilo danes že nekajkrat izpostavljeno, da so pa določeni členi se na novo vrinili v sam zakon, predvsem členi, ki govorijo o dodeljevanju koncesij, kajne. Kako zanimivo! Vemo, da ta vlada zelo rada podeljuje bombončke in na nek način favorizira zasebnike in tudi tukaj se za koncesionarja nekako lajšajo pogoji in nekoliko manj je ambiciozen v smislu financiranja. Seveda, poudarjam še enkrat, je velik korak naprej glede obstoječega stanja, ampak naš predlog

repliciral na nek način, ko je govoril o tem, da toliko kot Švedska pa ne moremo mi vlagati v znanost, glede na to, da so oni toliko bolj razviti in bogati, poenostavljeno povedano. Veste, gospod Horvat, ravno na nek način ujeti jih je potrebno in ujeli jih bomo s tem, če bomo vlagali, morda, v tej fazi celo nekoliko več v znanost. Vemo pa, da znanost je tista ključna za razvoj celotne družbe in za napredek družbe. Zato še enkrat, veseli me, da je danes ta zakon tukaj, podprli ga bomo v tej fazi, v nadaljevanju bomo pač vložili določene

Vesela sem, da danes razpravljamo o zakonu, ki združuje, zakonu, ki ga podpirajo tako večina poslancev, Vlada, ki ga je pripravila, kot tudi druge pomembne organizacije v Sloveniji, med drugim Koordinacija raziskovalnih inštitutov Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Sindikat vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter Inženirska akademija Slovenije in še mnogi drugi. Zavedamo se, da se v raziskave in razvoj že dolgo ni vlagalo finančnih sredstev in da je to področje v Sloveniji močno podhranjeno. Rešitve zakona so usmerjene v zagotavljanje pogojev za razvoj kakovostno in globalno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti zagotavljanjem podlag za ustrezno in stabilno financiranje javnih raziskovalnih organizacij. Vzpostavlja se pogoje za učinkovito strateško načrtovanje in usmerjanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na državni ravni. Sredstva se zagotavljajo v državnem proračunu in tudi iz drugih virov v skladu s cilji in prioritetami, določenimi v strateških dokumentih države in Evropske unije. Predlaga se, da se sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost v Sloveniji povečujejo tako, da se doseže en odstotek BDP, in sicer z letno rastjo 0,08 odstotka BDP. zakonom se uvaja odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, znanstvenih revij in monografije slovenskih založnikov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela ter povezovanje in vključevanje zainteresirane javnosti. Ukrepi odprte znanosti se opredeljujejo v akcijskem načrtu, ki ga sprejme Vlada ob upoštevanju znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije Slovenije ter priporočil evropskih raziskovalnih politik. V tem zakonu je opredeljeno tudi, da raziskovalec v raziskovalni organizaciji s polno znanstvenoraziskovalno dejavnostjo lahko, če so za to zagotovljena sredstva, izjemoma opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost še največ 20 odstotkov polnega delovnega časa tudi pri istem delodajalcu, vendar ne iz državnega financiranj znanstvenoraziskovalne dejavnosti. To pomeni spodbudo raziskovalcem za delo z gospodarstvom, angažma na mednarodnih projektih in na projektih, ki niso financirani prek proračuna. S tem bo spodbujen prenos znanja v gospodarstvo in tudi v širšo družbo. S tem pa bo tudi boljša izraba raziskovalnih rezultatov. Izobraževanje, znanost in raziskovanje so temelj naše blaginje in raznolik in raziskovalni prostor je naša velika prednost, ki jo moramo ohraniti. Brez izobraževanja, znanosti in raziskovanja v globalno povezanem svetu ne bomo mogli biti konkurenčni na področju sposobnosti in idej. Visoko šolstvo in znanost sta temelj družbenega napredka, spodbujamo tesna sodelovanja z gospodarstvom, saj je za uporabo novih tehnologij in ustvarjanje dodane vrednosti ključen prenos novih tehnoloških idej na trg. Zato sama zelo podpiram ta zakon, ki v znanost prinaša finančno stabilnost, več sredstev za raziskovalce, tudi večjo fleksibilnost in prenos znanja v gospodarstvo, kar je izjemnega pomena. Hvala.

Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Čisto na kratko. Menim, da Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti prinaša sodobno ureditev delovanja znanosti v hitro razvijajoči se družbeno in tehnološko stvarnost in nudi osnovo za hiter razvoj Slovenije na vseh področjih. Zakon v 93. členu določi, da se sredstva, namenjena za državno financiranje znanosti, povečuje za 0,08 odstotne točke letno, dokler ne dosežejo enega procenta BDP-ja, kar predstavlja dobro osnovo za razvoj znanosti. Posebno je poleg ureditve financiranja potrebno poudariti pomen, ki ga zakon daje področju mladih raziskovalcev. Mladi raziskovalci so doktorski študentje, ki jih raziskovalni zavod zaposli za pridobitev doktorske izobrazbe. Najbolj nadarjene študente, ki jih zanima področje raziskovanja, bo tako lahko v načrtovanem povečanju sredstev za znanost lahko Slovenija izobrazila in obdržala doma. Vse preveč mladih nadarjenih je v zadnjem desetletju odšlo v tujino, kjer so si poiskali boljše priložnosti in delovne pogoje. Res je znanost namenjena celemu človeštvu, res pa je tudi, da Slovenija želi obdržati svoje mlade v domovini. Prav je, da mladi odhajajo v tujino po nove izkušnje. Temu služi tudi program Erasmus, kateremu je to obdobje namenjeno rekordna vsota več kot 26 milijard evrov. Pogajanja in izjemne dosežke pa gre pripisati evropskemu poslancu Slovenske demokratske stranke dr. Milanu Zveru. V okviru izobraževanja v tujini mladi pridobivajo kompetence tudi na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Tako smo ponosni na številne mlade, ki so se uveljavili v tujini na najboljših univerzah. Imen je veliko, ne bom jih izpostavljala, so pa toliko bolj znana v svetu. Toda prav je tudi, da svoje bogate izkušnje mladi, pridobljene v tujini, delijo svoji domovini, ki jim je dala tudi vso izobrazbo, da so lahko razvili svoj potencial. Razumeti pa je potrebno, da jim mora Slovenija nameniti pogoje, da lahko enakovredno nadaljujejo svoje delo. Pomemben del tega zakona temu tudi namenjen. Skrb za mlade raziskovalce so med drugimi rešitvami ena najbolj razveseljivih točk tega zakona, zato bom z veseljem podprla nadaljnjo obravnavo tega zakona. Hvala.

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je v raziskovalni sferi verjetno eden najbolj oziroma najtežje pričakovanih zakonov. Intenzivno je nastajal več kot pol desetletja. Dejansko se je na njem intenzivno delalo od leta 2015 in v pripravo je bil vključen zelo širok krog deležnikov. Pri rešitvah se je zakon zgledoval po najuspešnejših tujih sistemih in pa predvsem tudi naslanjal na evalvacijske študije slovenskega raziskovalnega in inovacijskega sistema. Osebno verjamem, da so zakonske rešitve oblikovane na način, da je dosežen konsenz in široka podpora zakonskemu predlogu. To široko podporo kažejo tudi številna pisma podpore, ki smo jih prejeli verjetno vsi poslanci. Nekateri ste že določene inštitucije naštevali, tako da jih ne bom še enkrat. Bi se pa na tem mestu res zahvalila vsem, ki so v tem procesu sodelovali in prispevali svoj del k oblikovanju tega zelo pomembnega zakona, predvsem tudi ministrici Simoni Kustec in predvsem državnemu sekretarju dr. Mitji Slavincu, ki je tudi tukaj z nami, ker se je res zelo trudil še v teh zadnjih mesecih in poskušal zakon uskladiti s prav vsemi deležniki in to mu in to mu je tudi uspelo. Zdaj bom čisto na kratko, ker ste večina tudi že omenili najpomembnejše rešitve, ampak poudarila bi res, da je ta stabilnost financiranja, ki se s tem postopno povečuje, zelo pomembna, kajti neodvisnost financiranja, še posebej neodvisnost od političnega vpliva, je po moje ključnega pomena za znanost in inovativnost. Potem to povečanje avtonomije javnih raziskovalnih organizacij, posebna pozornost oziroma pomembnost je možnost ustanovitve gospodarske družbe, zelo pomembno je stimulativno nagrajevanje raziskovalcev, da jih bomo lažje zadržali ali pa mogoče celo privabili nazaj v Slovenijo, kar je ključno; definiranje javne službe kar nekaj je teh res dobrih rešitev. Gre torej za vzpostavljanje tesnejšega sodelovanja z gospodarstvom, osredotočenost na potrebe nadaljnjega družbenega razvoja. Tudi, da se opredelijo podlage za instrumente evropske kohezijske politike, in kot rečeno, ima številne pozitivne lastnosti oziroma pozitivne premike. Tako menim, da s sprejetjem obravnavanega predloga zakona Sloveniji omogoča stabilno pot k doseganju uspehov svetovnih razsežnosti. Tako sama kot v poslanski skupini bomo seveda zakon podprli, saj si želimo družbo, ki bo temeljila na znanju in inovacijah ter gospodarskem razvoju, in menimo, da ta predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti s tem dejansko to tudi lahko dosežemo.

Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Cenjeni gostje, spoštovane poslanke in poslanci in seveda vsi, ki nas spremljate na današnji seji in pa ob tej razpravi, lepo pozdravljeni! Dve uri že obravnavamo izjemno pomemben zakon, ki je pred nami, in kot je bilo v tem času tudi moč razbrati, ima široko podporo tako v tem hramu demokracije kot tistih, ki so ga – predstavniki Vlade – tudi oblikovali, usklajevali in v končni fazi tudi pripeljali v tako obliko, kot ga imamo danes pred sabo. Kot vemo, gre za temeljni zakon, ki sistemsko ureja financiranje slovenskega razvoja, raziskav, inovacij, torej znanosti kot enega izmed zelo pomembnih elementov v družbi. Da so znanost, razvoj, napredek, inovacije za Vlado Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše ene izmed pomembnih prioritet, dejanji pove prav ta zakon, ki ga danes obravnavamo. Pomembno je, da se na sistemski ravni ureja to področje in da se s tem zakonom uresničuje cilj dosega najmanj enega odstotka bruto domačega proizvoda, ki se bo namenil za raziskave in razvoj. Glede na trenutno stanje v raziskave in razvoj v letu 2021 po ocenah namenjamo 0,52 BDP. Glede na projekcijo oziroma glede na ta zakon, ki ga imamo pred sabo, bomo s povečevanjem za 0,08 odstotne točke najmanj en odstotek dosegli leta 2027. Če gremo v številkah še z nominalnega vidika, to pomeni, da za leto 2022 s tem vladnim zakonom za raziskave in razvoj namenjamo več kot 68 milijonov evrov dodatnih sredstev, torej dodatnih 68 milijonov evrov sredstev. Za leto 2023 in za leto 2024, ko še nimamo sprejetega proračuna, pa bodo za leto 2023 po tem zakonu morala biti sredstva za raziskave in razvoj najmanj 367 milijonov evrov in za leto 2024 431 milijonov evrov. To pomeni, da se bo zagotovila tudi ustrezna infrastruktura za raziskave, da se bo lahko povzročilo, da se bo lastno znanje hitreje nadgrajevalo in da se bo to znanje seveda tudi lažje, hitreje in bolje preneslo v prakso. Spodbujanje tehnoloških, netehnoloških in družbenih inovacij prinaša ta zakon, s tem pa seveda tudi večanje produktivnosti in večje dodane vrednosti v našem gospodarstvu. Seveda je potrebno izpostaviti tudi, da zakon posledično prinaša tudi dvig tehnološke absorpcijske kapacitete slovenskih podjetij. To pomeni, da Slovenija ne bo le sledila, ampak bo – prepričan sem – tudi narekovala tehnološke in razvojne smernice prihodnosti. Zato je ta zakon tako pomemben tako s strateškega vidika kot seveda tudi, lahko rečemo, nekega srednjeročnega obdobja. Izpostaviti želim seveda tudi vidik mladih raziskovalcev, ki so v preteklosti vse prevečkrat morali oditi po po priložnost v tujino. S tem zakonom mladim nadarjenim raziskovalcem dajemo možnost in vračamo priložnost, da svoje znanje, da svoje talente, da svoj potencial razvijajo v lastni državi, v Republiki Sloveniji. To seveda prinaša različne korake naprej na več področjih slovenske družbe: od hitrejšega, učinkovitejšega reševanja družbenih izzivov kot seveda tudi Slovenije kot neke družbe znanja, kot družbe tehnoloških inovacij, na katerih bo v prihodnosti seveda tudi temeljil gospodarski napredek in višja gospodarska rast. Prepričan sem, da se bodo navedene zadeve odražale tudi v dvigu produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju, kar multiplicira učinke tega zakona. Vse navedeno pa v končni fazi potem tudi vpliva na višji življenjski standard vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Svojo razpravo bom sklenil s poudarkom na tem, da je ta zakon široko usklajen. To dejstvo, to navedbo potrjuje tudi to, da so se ob napovedi obravnave na tej seji tega zakona zelo jasno in eksplicitno opredelili tako v Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Rektorski konferenci Slovenije, Inženirski akademiji Slovenije in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti kjer, spoštovane in spoštovani, ta zakon, ki ga je pripravila Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše, podpirajo v celoti. Veseli me tudi, da zakon podpira in poslanke in poslance poziva, da ga podpremo, da ga čim prej podpremo in spravimo skozi parlamentarno proceduro, tudi Sviz. Tudi to je zgovorno. Skratka, spoštovane in spoštovani, kot vidimo, ta zakon uživa široko podporo, na nas poslankah in poslancih pa je, da ga skozi obravnavo morda še bolj oplemenitimo. Prepričan pa sem, da že sedanja zgodba, sedanje besedilo zakona prinaša celovite sistemske rešitve, ki so pomemben in skokovit korak naprej v raziskavah, razvoju in znanosti v Republiki Sloveniji, in pozornosti, ki jim jo država mora in s tem zakonom tudi namenja. Zato bom z vso odgovornostjo

Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo! Pa se bom kar navezal na razpravo prejšnjega poslanca gospoda Ferjana. Je dejansko dal zelo dobro iztočnico, da brez razvoja oziroma tudi konkretnega vlaganja v raziskave in razvoj v resnici ne moremo postati družba znanja oziroma tudi razvita družba. Vlaganje v znanje in razvoj v bistvu razvoj na vseh področjih, tudi na socialnem, družbenem, etičnem, moralnem, kakorkoli že. Mislim, da je treba res konkretno usmeriti vse sile, da bo čim več teh sredstev namenjenih za raziskovanje in znanost. Kot že prej omenjeno, trenutno stanje je pač takšno v Sloveniji, da namenjamo samo 0,6 odstotka BDP-ja za razvoj oziroma za znanost, kar je pa v resnici skoraj za skoraj za odstotek manj od vseh, od povprečja EU, ki v povprečju vlagajo nekje 1,4 odstotka BDP-ja. In že to je tista diskrepanca, na kateri bi se moralo bolj ambiciozno pristopiti k temu zakonu oziroma ga tudi bolj ambiciozno zastaviti. Ker dejansko ne samo da capljamo, tudi v zadnjem času žal enostavno nazadujemo. Ker po kazalnikih Evropske komisije smo dejansko iz teh držav, ki so bile visoko inovativne, padli v skupino zmerno inovativnih držav, kar je dejansko velika škoda glede na to, da imamo res velik potencial. Potrebno je priznati, da imamo – tudi kar se tiče šolstva oziroma stroke, strokovnjakov zelo dober kader, ki ga pa žal zaradi nekih političnih napak izgubljamo ali pa ga dobesedno sami odrivamo v tujino. Tu tudi vidim precej potenciala oziroma bi si želel več ambicioznosti oziroma tudi ambicij s strani ministrstva in tudi ministrice, da bi mogoče za ta načrta do 2027, ki je pač spet vezan na BDP oziroma na tudi ta zakon v osnovi ne garantira, da bo vsakoletno prišlo do povečevanja teh sredstev za razvoj in znanost, ampak samo v primeru vseh teh vsakokratnih proračunov, ki bodo sprejeti do leta 2027. To je en izmed problemov, ki ga bo treba tudi nazvati oziroma ga tudi izpostaviti. Mislim, da lahko tudi gospoda Slavinca to vprašam

ostalim evropskim državam, kot že rečeno, kar pa tudi gospod Slavinec ve, da imamo, kar se tiče strokovnega kadra na univerzah – ja, samo špico izgubljamo. Potem kar se še tiče teh zadev, imam tudi eno konkretno vprašanje, in sicer glede dodeljevanja teh sredstev.

v členu 17 je tako široko opredeljen, da sploh ni razumljivo, kaj predstavlja. To bi prosil za dovolj določno razlago oziroma če nam razložite ta 17. člen, kaj je bistvo, kako ga boste tudi bolj opredelili oziroma ga tudi pravilno uokvirili, da bomo razumeli, kje, do kam in kaj v bistvu lahko pričakujemo. Potem zakon ohranja tudi ta in celo širi obstoječe načine financiranja,

v tem zakonu bolj določno določili, da bo čim manj tega prekarnega zaposlovanja v sklopu tega razvoja in znanosti po institucijah. Žal to tudi opažam oziroma tudi ko se pogovarjam na terenu, je velik problem, da veliko raziskovalcev oziroma tudi teh doktorjev, študentov, kakorkoli, ima en in edini, največkrat edini veliki problem; imajo znanje, imajo stroko, obvladajo vse, ampak so prekarno zaposleni. Se pravi, samo delno oziroma honorarno in so obsojeni dostikrat na životarjenje, kljub temu da dosegajo glede na stroko precej vrhunske rezultate oziroma tudi raziskave. Tukaj upam, da boste tudi poskrbeli čim boljše za ta del. Česar se še bojimo tudi v Levici, je pa to pri teh določbah, ki so pa povezane z lastništvom inštituta oziroma s premoženjem javnih raziskovalnih zavodov. Ker po navedbah Vlade gre za uvajanje podobnega statusa nepremičnin kot to velja za univerze, pri nas v Levici pa menimo, da lastništvo inštitutov lahko vodi v napačno razumevanje samega raziskovalnega dela kot čistega podjetništva. Pač bojimo se, da ne bi prišlo res do privatizacije tudi stroke oziroma našega šolstva, kar se že posledično nehote ali pa hote dogaja. Tako prosim, če mi lahko odgovorite glede tega 17. člena, pa glede možnosti zmanjševanja prekarnosti oziroma prekarizacije zaposlitev v sklopu teh inštitutov.

posedli za skupno mizo vse deležnike, ki so vpeti v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost in z njimi korak po koraku usklajevali zakon, ki ga imamo danes pred sabo. Bilo je v stališčih povedano, da je podoben zakon poskušal že marsikateri minister narediti, pa vendarle ni uspelo. Vesela sem, da je to uspelo vam in da bomo s tem zakonom izboljšali položaj znanstvenoraziskovalne in inovativne dejavnosti v Sloveniji. Pa naj samo odgovorim na nekaj očitkov, ki so bili danes posredovani, da je Slovenija na dnu po sredstvih, namenjenih za znanstvenoraziskovalno dejavnost, da je bil padec 26,5-odstoten že leta 2014, da smo bili 2016 na zadnjem mestu v Evropski uniji. Poglejte, to je vse res. Nič ne rečem, ampak lahko pa rečem pohvalno za to vlado, za ministrico dr. Simono Kustec, da je za leto 2021 da je za leto 2021 v Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 povečala postavko za znanstvenoraziskovalno dejavnost za 21 milijonov in v predlogu proračuna za prihodnje leto, se pravi za leto 2022, za znanost in informacijsko družbo se bo namenilo ker 324 milijonov evrov, kar je 44 milijonov evrov več od ocenjene realizacije v letu 2020. Na postavki znanstvenoraziskovalna dejavnost se skupaj namenja 316 milijonov, kar je približno 44 milijonov evrov več, kot je ocenjena realizacija v letu 2020. Skratka, dokazujemo, da na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in inovacijske dejavnosti mislimo resno in da je to zagotovo tisto, kar bo v prihodnjih letih pomenilo blaginjo celotne Slovenije, uspešnosti gospodarstva.

Sama sem večkrat prebrala intervju znanstvenice Nataše Zabukovec Logar, marsikdo jo med vami verjetno pozna. Njen intervju se bere kot neka knjiga, iz katere vejejo vpogledi na znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost v Sloveniji. Bilo je vprašanje, kaj pa beg možganov. Odgovorila je, da morajo mladi znanstveniki pridobivati mednarodne izkušnje, mednarodno znanje. Da pa je tisto, kar je rak rana – in jaz upam, da bomo v Sloveniji znali te te znanstvenike nazaj v Slovenijo zvabiti, in predvsem, na kar ves čas opozarjajo ti znanstveniki, da jim bomo dali možnost zaposlitve v Sloveniji. Zakaj še vedno veliko znanstvenikov ostaja v tujini? Zato, ker se za njih

stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti te rešitve prinesel ta zakon in da bomo seveda naše znanje, izkušnje naših mladih raziskovalcev seveda prenesli v Slovenijo in v naše gospodarstvo. To je skupna želja nas vseh.

Hvala lepa za besedo. Pričujoči zakon je dokaz, kako neka pomembna tema za državo, za narod lahko prestane dolgoletno usklajevanje, morda predolgo, ampak tudi menjave vlad, menjave ministrov niso vplivale na to, da ne bi na koncu prišli do izdelka, za katerega danes vidim, da skorajda ni bilo glasu proti temu zakonu. Veseli me, da je to ravno zakon o znanstvenoraziskovalni dejavnosti. Jaz ga vzporejam nekoliko tudi z dvema pomembnima zakonoma o vlaganju v Slovensko vojsko in pa vlaganju v slovensko zdravstvo. Sedaj je tretji del trikotnika, ki dejansko pomeni prioriteto v tej družbi. Zakon določa tudi v začetnem delu tudi Razvojni svet. Ta razvojni svet določa tudi strategijo razvoja znanosti in tu odloča tudi politika, kajti država oziroma Vlada oziroma Državni zbor je tisti, ki določi to politiko in tudi določi količino denarja, ki je namenjena znanosti. Torej, če se je kaj pomembnega zgodilo, se je danes zgodilo ob tem, ko se je povezalo toliko in toliko let prizadevanj različnih oseb, pa vendarle za isti dobri cilj. Ob tem mi dovolite, da tudi razblinim nekaj strahov, ki jih je izrazil kolega Koražija. Namreč pravi, da bodo javni zavodi, raziskovalni zavodi razpolagali s svojo lastnino. Ni čisto tako, ker morajo za vsako večjo zadevo tudi dobiti soglasje Vlade, ne bo šlo tako. Gre samo za to, da preprosto je bolj enostavno poslovanje na tak način in tudi seveda gre za zaupanje samim zavodom, da z lastnino, za katero se ve, da je pridobljena z državnim denarjem oziroma z davkoplačevalskim denarjem, upravljajo skrbno. Da bi bila pa kakšna bojazen po privatizaciji, pa najbrž to ne bo. Namreč nobena javna šola ali pa javni raziskovalni zavod se še ni privatiziral in se tudi ne bo. Mislim, da ni niti človeka s toliko denarja v Sloveniji ali pa iz tujine, ki bi zmogel in želel kupiti eno tako institucijo, in seveda to ostaja v slovenskih rokah. Slovenska znanost je cenjena tako v Sloveniji kot v tujini in mislim, da smo lahko ponosni na to, da lahko danes omogočamo, da bo ta znanost dobila še več denarja z leti. Seveda je to temelj za razvoj celotne družbe, tako gospodarstva, industrije, kmetijstva, okoljevarstva, izobraževanja in drugih družbenih ved. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v kateri dobi besedo še predstavnik Vlade dr. Mitja Slavinec. Izvolite. **DR. Hvala lepa za besedo. Sem si uspel zapisati kar vsa vprašanja, na katera bom sedaj odgovoril. Začel bom bom po vrsti, kot ocenjujemo, da je najpomembnejše in najpomembnejši so seveda penezi, kakor v Prekmurju pravimo, in zato kar s financiranjem. Torej en procent BDP-ja, ki ga zakon opredeljuje, je seveda prvi korak, kajti spomnim se ugotovitve, da je bila vlada premalo ambiciozna glede financiranja, ampak poudarjam, da je to zgolj prvi korak, kajti končni cilj, ki je v skladu z evropskim raziskovalnim prostorom, je 3 procente BDP-ja. Seveda tukaj moramo biti zelo natančni in to gre za 3 procente, ki je skupek tistega, kar da proračun, in tistega, kar se pridobi iz gospodarstva in drugih virov. Zaradi tega toliko bolj tudi mi poudarjamo to sodelovanje in prenos znanja v gospodarstvo. Le na ta način bomo dosegli tudi izplen iz tega drugega dela, torej iz gospodarstva in drugih zainteresiranih za znanost. Je pa treba poudariti, da po tem zakonu znanost dobi dvakrat več, kot dobiva sedaj, in hvala vsem, ki ste to ugotovili, da je nujno in ključno v tem trenutku dejansko izboljšati stanje in situacijo, kot je v tem trenutku. Zakaj je temu tako, to zagotovo ni naključje, kajti to je posledica težjih časov, ki so bili v preteklosti, in takrat se zmeraj varčuje, tudi v podjetjih, na tistem delu, ki ni ključen za eksistenco. V proizvodnji ne morejo varčevati, zato so v podjetjih začeli krčiti sredstva za znanje, znanost, razvoj in podobno je seveda tudi država odreagirala. Seveda se strinjam, da

prejšnjih, o katerih je bilo govora – in se na tem mestu lepo zahvaljujem vsem, ki ste ta dobra izhodišča pomagali pripravljati –, ta zakon je šel skozi vladno proceduro in vsi veste, kako ta postopek teče. Na eni strani je seveda treba skrbeti za stabilnost proračuna, na drugi strani vsako ministrstvo poudarja, kako pomembno je tisto, kar zastopa in kar predlaga. In to je zelo dober kompromis med 0,5 0,5 in 1 promilom, je torej več od polovice. Naslednja stvar, povezana s financiranjem, je sidro, o katerem smo govorili oziroma smo poslušali. To pomeni, da v primeru, ko rast BDP-ja ne bo pozitivna, da se ne vrnemo na eno izmed izhodiščnih let, ampak se ostane na isti ravni, kot je bilo prejšnje leto. To je zelo pomembno, to je zelo pomembno za stabilnost financiranja znanstvenoraziskovalnih institucij, iz danosti kot take sploh. Zaradi tega smo toliko bolj zadovoljni, da se je to v medresorskem usklajevanju uspelo ohraniti v zakonu, seveda pa na tem mestu poudarjam, da v kolikor bo Državni zbor, v kolikor boste vi uspeli sprejeti bolj ambiciozen proračun za ministrstvo

Glede prenosa premoženja so bili tudi izraženi določeni pomisleki in na tem mestu ponovno poudarjam, da gre za tisto tisto paralelo, ki zelo dobro funkcionira na področju visokega šolstva. Hvala lepa za podporo v razpravah, tisti, ki ste to ugotovili. Konkretno poslanka Lidija Divjak Mirnik je dala primer mariborske univerze in študentskih domov. Dobra izkušnja in primer dobre prakse, ki sta nas pri tem vodila, je pa tudi ta, da če nekdo razpolaga z infrastrukturo, potem seveda tudi druga svoja sredstva toliko lažje in s toliko več interesa investira in vlaga v to infrastrukturo. Podobno kot so nekateri inštituti že do sedaj, saj so iz projekta dobili zahtevno opremo, ki pa je niso mogli dati na cesto in so del teh sredstev preusmerili v nove stavbe. Ustanovitev gospodarskih družb. To je tudi ena izmed pomembnih novosti v zakonu in na tem mestu bi se morda skupaj spomnili izumiteljev in inovatorjev iz preteklosti, ki jih dandanes poznamo po njihovih podjetjih, recimo, Graham Bell, Bell institutes and … Tudi podjetja njihova, Dunlop, marsikdo pozna to gumo; Dunlop je bil tisti, ki je zračnice izumil. Bosch vsi poznamo. Pa niti ni treba iti tako daleč, dovolj je primer, ki ga poznam iz Prekmurja, Benko, ki je svojo inovacijo konzerviranja mesnih izdelkov nadgradil z mesnico. Nagrajevanje najboljših raziskovalcev do dvojne plače – to imamo že v Sloveniji. Veste, da marsikateri zdravniki delajo toliko, da si s svojim delom zaslužijo skoraj dvojno plačo ali pa toliko. To se seveda dogaja tudi v drugih okoljih, konkretno pri znanosti vem iz marsikaterega konkretnega primera, da je narava dela taka, da ne morejo raziskav pustiti 8 ur na dan in iti. In zaradi tega je seveda to toliko bolj

tega, ker ne gre za proračunska sredstva, ampak za tista, ki so pridobljena s strani, obsodimo našo znanost na povprečje in uravnilovko. Mi si pa ves čas prizadevamo za tiste najsposobnejše raziskovalce, da jih ohranimo pri nas; in še pomembneje, tiste, ki so odšli po izkušnje v tujino, jim dati ob raziskovalni opremi tudi finančni motiv, da se vrnejo nazaj. Etika in integriteta to sta zagotovo dve kategoriji, ki sta ob odprti znanosti pomembna vsebina tega zakona. Še bolj pa izpostavljam inovacije, kajti inovacije so tiste, ki zagotavljajo res najbolj neposreden prenos znanosti in znanja v gospodarstvo, torej v realni sektor, kjer bomo čim prej lahko tudi sadove te znanosti v praksi izkoristili. Glede 80. člena ni, da bi bil namenjen samo za zasebne ali samo za javne; nasprotno, ena izmed razlik 80. je enak in enako tretira oboje, zasebne raziskovalne inštitucije in javne. Zaradi tega zagotovo ni skrbi, da bi na ta način kogarkoli favorizirali. Nasprotno, Inštitut za narodnostna vprašanja konkretno v tem trenutku pogojev, ki jih zahteva 80. člen, ne izpolnjuje, ampak sem prepričan, zelo prepričan, da bodo pa v 8 letih, kolikor je časa, te pogoje več kot izpolnjevali. In marsikomu je ta člen lahko res motivacija za to, da svojo odličnost še izboljšajo. S tem seveda tudi poudarjam, da imamo v zakonu stabilno financiranje in to stabilno financiranje na 8 let zagotavlja tudi eksistenco raziskovalnih inštitucij. Znanost je taka, da ni z danes na jutri. Marsikatere raziskave trajajo več let in je treba v njih vlagati, investirati v njih, v ljudi, ki na teh raziskavah delujejo, in komaj čez leta, čez več let, pridejo rezultati. Akademik Emri me je enkrat vprašal, če vem, zakaj ljudje radi sekajo drva. Zaradi tega, ker se ob vsakem udarcu pozna napredek, se vidi, da je pač nekaj bilo zasekano. Znanost je pa zelo drugačna. Tam se pa veliko let nič ne vidi in imaš občutek, da stopicaš na mestu. Govorim o obširnejših projektih. Zaradi tega je teh 8 let zagotovo doba, ko pa se že več kot enkrat cikel obrne. Glede vprašanja o samoevalvaciji, to bodo torej raziskovalne inštitucije pripravile le izhodišča, samoevalvirala se bodo izhodišča, ki pa bodo potem mednarodno evalvirana. Na osnovi teh bo potem seveda se naprej razpravljalo in tudi odločalo o njihovem nadaljnjem financiranju. Daleč od tega, da bodo sami sebe ocenjevali, daleč od tega, da se bodo na osnovi tega takoj že sredstva delila, ampak bodo pa pripravili izhodišča. In zakaj se nam zdi to pomembno? Iz več razlogov. Prvi najpomembnejši pa je zagotovo ta, da vsaka inštitucija najbolje pozna, kateri je njihov paradni konj in kaj lahko izpostavijo in kje bodo v prihodnje lahko še boljši. Druga je pa zagotovo tudi ta, da s tem ko sami sebe ocenijo, predstavijo, kje so dobri, ne obremenjujemo, ne nalagamo dodatnega dela javni upravi, kar bi zagotovo zahtevalo dodatne zaposlitve in temu smo se želeli ogniti. Glede koncesij so v zakonu itak izenačene javne in zasebne preiskovalne inštitucije in želimo seveda povezati vso znanost na osnovi odličnosti, ne pa na osnovi tega, kje in kdo jo dela. V znanosti štejejo le rezultati in zaradi tega postavljamo kot merilo in kriterij odličnost in to mednarodno primerljivo. Glede Nobelove nagrade, hvala lepa, dejansko je to ob športnih medaljah tisti cilj vsakega raziskovalca. Vemo, da je olimpijskih medalj podeljenih več redov velikosti, več od Nobelovih nagrad. Ampak vseeno bi na tem mestu želel spomniti na to, da se Slovenija lahko ponaša z Nobelovimi nagradami. Vsi otroci v osnovni šoli, v srednji, srečajo Pregla pri tekmovanju iz kemije. Svež primer pa je Lučka Kajfež Bogataj, ki je bila v ekipi, v skupini, ki je dobila Nobelovo nagrado, ampak to točno kaže na spremembo realnosti v znanosti. Včasih so si Nobelovo nagrado lahko zaslužili posamezniki, sedaj je to velika skupina. Saj v vsakem primeru je to velika skupina, tudi ko se na vrhu izpostavita eden ali dva, največ trije, ko si delijo Nobelovo nagrado, za njimi stojijo dejansko tisoč raziskovalcev. In res je, brez da bi Slovenija imela veliko denarja za znanost, se naši ne bodo uvrstili v ta vrh kljub njihovemu znanju, idejam in prodornosti, da bi bili izpostavljeni za Nobelovo nagrado. Zaradi tega je toliko pomembneje, da se pa včasih tudi zgodi to, kar se je v primeru naše Nobelovke Lučke Kajfež Bogataj. Glede raziskovalne strategije, v enem medresorskem usklajevanju je že bila tudi usklajena z vsemi deležniki in sedaj čaka medresorsko uskladitev v v Vladi drugič, finalno. Tukaj se nam zdi zelo pomembno, da raziskovalno strategijo ustvarjamo skupaj s strategijo visokega šolstva, ki je prav tako v sklepni fazi, in napovedujem, da bosta ti dve strategiji v kratkem v odločanju tudi na vaših klopeh. Glede zakona, ki je bil že prej usklajen z marsikaterimi deležniki pod vodstvom vodstvom ministra Pikala. Hvala lepa za vse, kar je bilo takrat narejeno, vseeno pa izpostavljam eno pomembno razliko, in to je, da je ta zakon pa usklajen tudi z Vlado in v teh uskladitvah je prišlo še do marsikaterih pogovorov, kompromisov in zaradi tega sem vseeno zadovoljen, da nam je uspelo ga pripeljati tako daleč. Glede prekarnosti – ravno obratno. Tale zakon ščiti tudi mlade in predvsem mlade pred prekarnim delom, kajti stabilno financiranje zagotavlja bolj dolgoročne zaposlitve. Je pa dejstvo, da pa je znanost takšna, da temelji na projektih in ker temelji na projektih, smo tudi te omejene zaposlitve vezali na čas projekta, na trajanje projekta, ne za mesec, dva, da koga vzamejo, ampak da se nekdo pač v celotnem projektu lahko angažira in potem tudi izkaže. Seveda so tudi drugačne možnosti, bo nekdo na polovici projekta ali pa še prej ugotovil, da morda to ni njemu najbolj na kožo pisano in bo iskal druge rešitve, vendar varnost je zagotovljena. Prav tako se tistim, ki so zaposleni za določen čas, podaljša čas za morebitno bolniško ali pa porodniško odsotnost. In še 17. člen, ki je bil tudi vprašanje. Razvojni steber financiranja da možnost, da se posamezni inštitut znotraj tega denarja, ki ga dobi, odloči, kaj je njihova prioriteta in ali bodo dali prioriteto znanstveni odličnosti na osnovni, bazični ravni, ali aplikativnosti, sodelovanju z gospodarstvom, ali pa pač kakšni tretji kombinaciji. Zaradi tega ocenjujemo, da

varnost zaposlenih dejansko na bistveno višji ravni kot do sedaj. sedaj. Na tem mestu se vam zahvaljujem za vprašanja. Sem na kratko tudi predstavil tiste pomembne novosti zakona, seveda pa potem v nadaljevanju še lahko odgovorim na vprašanja oziroma kaj dodam.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

Ja. Se opravičujem. Navkljub vsemu bi opozoril še na nekaj zadev. Zakon je dejansko nedodelan. Mislim, da je zakon pripravljen za to, za sinekuro tistih profesorjev, ki jih v znanstvenih ustanovah več ne rabijo in bi bilo fino, da jih nekam inštalirajo, da bi dobivali dobro plačo. Tudi ta zadeva, da v zakonu piše, da bo za to inštitucijo zagotovljen en procent lepo vas prosim! Vojska ima 1,5 procenta BDP-ja, tukajle bodo pa nekateri gospodje za sinekuro dobili en procent BDP-ja. To je grozljivo. Poleg tega, če pogledamo, so v tem segmentu zajeti vsi mogoči gospodje, ki so po politični varianti deklarirani. V tem svetu bodo sami predstavniki raznih inštitucij, ki jih država postavlja tja. To se pravi, bo šlo za politično zadevo, kjer seveda bo pa potrebno zagotoviti celo vrsto uslužbencev. V tem svetu bo poleg tistih, ki bodo notri, treba vsaj 15 zaposlenih, ki bodo morali imeti najmanj 45. plačni razred in tako naprej in tako naprej. Poleg tega tudi kakšne kompetence si gospodje jemljejo? Pa to je grozljivo. Zakaj potem rabimo fakultete sploh, če bodo oni odločali, kaj bodo potem delali in tako naprej? Tako mi tega ne bomo podprli. Ne bomo. In mislim, da tak zakon, kakor je tukaj, kot ga je predstavila ministrica, je grozljiva zadeva. Skregano z zdravo pametjo, skregano z osnovnimi postulati znanstvenih raziskovanj. Kajti konec koncev, če je nekdo tako dober znanstvenik, da brez njega v inštitutu ne morejo, lahko je star 80 let, pa bo ostal tam notri. Konec koncev zakon naš določa, da nikogar ne moremo vreči na cesto. To se pravi, če bo tisti izgubil službo, bo potem dobil še boljšo službo: sinekuro, kjer ne bo treba nič delati. In če vzamemo tudi to, da bodo sami sebe to se pravi, jaz bom Janiju Ivánuši rekel, ti si najboljši, in Jani Ivánuša bo rekel, Zmago, ti si najboljši. Obadva bova en drugega ocenila z desetko in pobirala največje možne dobiti dobiti od države. Mislim, da tukaj gre za čudno varianto Zavoda za zaposlovanje, tistih ljudi, ki niso več sposobni sodelovati v procesu raziskovanja in v naši poslanski skupini ne pristajamo na takšne zadeve. Če pogledamo, v Sloveniji je 40 procentov slovenskih raziskovalcev starih nad 45 let. Saj ni čudno, da nam mladi bežijo v tujino! Po eni strani bomo imeli same starce notri, po drugi strani, če bomo že kakšnega starca poslali ven, bo dobil pa še boljšo službo nekje, kjer bo seveda ex cathedra odločal o mladih raziskovalcih, ali je to dobro, ali to ni dobro, kar se dela. Mislim, zakon kot tak je skropucalo, grozljivo skropucalo, ki nima ne repa ne glave. Mislim, da tak zakon ne sme iti v nadaljnjo razpravo. Če pa bo pa šel v nadaljnjo razpravo, kakor kaže, je ves parlament več ali manj za ta zakon, pomeni, da niso kaj dosti razmišljali, ko so ga brali, ampak v tem primeru bo treba pa popraviti celo vrsto členov, kajti tako To je samo, če malo parafraziram, v bistvu to je RTV na področju raziskovanja. Hvala lepa za take zadeve, mi tega nikakor ne bomo podprli, če pa bo šel naprej, kar verjetno bo šel, v tem primeru bomo pač

Hvala lepa. Želel bi se vam le na kratko zahvaliti za praktično soglasno podporo. Z gospodom poslancem Zmagom Jelinčičem Plemenitim pa se bova itak srečala, pa bova še skupaj prebrala stvari in sem prepričan, da bo po tistem in po kakšni razlagi tudi on zadevo zelo podprl. Toliko bolje, kajti Razvojni svet, recimo, če samo to pokomentiram, je postavljen in dela enako kot sedanji Svet za znanost in tehnologijo, kjer, mimogrede, dobijo udeleženci kvečjemu potne stroške. Tej Tej zahvali dodajam samo še ugotovitev, da so danes raziskovalci šli na cesto. In tudi to noč bodo šli na cesto, pa ne zaradi protestov, denarja, ali kakorkoli drugače, ampak zato, ker je noč raziskovalcev. Noč raziskovalcev je en zelo pomemben del, s katerim mi znanost približamo najmlajšim in najmlajše tudi navdušimo za znanost. tudi noč raziskovalcev je eden takšnih projektov, ki ga ta zakon omogoča, podpira in favorizira. Zaradi tega se veselim, da bomo v nadaljevanju zagotovo našli še kakšno ustreznejšo rešitev, kakšen boljši kompromis; do tega dela pa še enkrat, hvala za podporo, hvala vsem, ki ste od leta 2015 pri nastajanju tega zakona sodelovali. Želim vam, da hitro najdete tipko, s katero boste v prvem branju zakon podprli. Hvala lepa. lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru S tem prekinjam to točko dnevnega reda in prekinjam 25. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 18. uri in 20 minut. Hvala lepa. Hvala